u Jedanaestom sazivu.Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje potrebno je da utvrdimo kvorum.Podsećam vas da je potrebno da na sednici imamo većinu od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog

da imamo uslove za dalje odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u načelu.Molim

nema.Konstatujem da je većinom glasova svih narodnih poslanika usvojen Predlog odluke, u načelu.Na tačke 1. i 2. amandman je podnela poslanica, odnosno predlagač Maja Gojković.To

Dušana Pavlovića Jovan Jovanović i umesto Slavice Đukić Dejanović Snežana Bogosavljević Bošković. Njihovo je pravo da menjaju svoje

142, protiv – niko, uzdržanih nema, nisu glasala dva poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila amandman.Stavljam na glasanje Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u

143, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasao jedan poslanik.Konstatujem da je Skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, u

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije, u

142, protiv – niko, uzdržanih nema, nisu glasala četiri poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom